Vladimir (HDZ)** . Pa ćemo prijeći na sljedeću točku. - Konačni prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o elektroničkim komunikacijama, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z.E. br. 864. Predlagatelj je Vlada Republike Hrvatske. Amandmani se mogu podnositi do kraja rasprave koju su proveli Odbori za zakonodavstvo, europske integracije i Odbor za pomorstvo, promet i veze. Izvješća ste primili na sjednici. Amandmane su podnijeli zastupnici gospođa Đurđa Adlešić i Odbor za pomorstvo, promet i veze. Predstavnik predlagatelja, državni tajnik Daniel Mileta će dodatno obrazložiti prijedlog. Izvolite. **Mileta, Danijel** Hvala lijepa poštovani potpredsjedniče, poštovane saborske zastupnice, saborski zastupnici. Važeći Zakon o elektroničkim komunikacijama je stupio na snagu 1. srpnja 2008. godine i u tom trenutku je bio u potpunosti usklađen sa pravnom stečevinom Europske unije. Kažem bio jer je Europska komisija u 11. mjesecu 2009. godine donijela niz sveobuhvatnih dopuna, izmjena postojećeg pravnog okvira putem dvije direktive i jedne uredbe – Direktive 2009./136, 2009./140 i Uredbe Upravo zbog toga smo i pristupili izmjenama i dopunama postojećeg zakona jer je ovaj Zakon bio jedno od mjerila za zatvaranje poglavlja 10. – Informacijsko društvo i mediji u razgovorima, odnosno razgovorima za pristup Europskoj uniji. Ovome zakonu je prethodila jedna javna rasprava, sveobuhvatna. Na ovom zakonu su po prvi put sudjelovali i na jedan direktan način i predstavnici industrije, sektora samog elektroničkih usluga i tehnologija, odnosno i predstavnici udruga zaštita potrošača. Ovaj zakon je također poslan na, kao nacrt na 30 adresa gdje smo mi sve prijedloge analizirali ili prihvatili ili ne prihvatili sa debelim obrazloženjima ili prihvatili sa malim izmjenama. Ovaj zakon je napravljen tako da pokuša ne štetiti niti industriji, niti korisnicima a da bude na dobrobit Republike Hrvatske. Osnovna pitanja koja se uređuju ovim zakonom su prije svega dodatno jačanje nacionalnog, odnosno HAK-oma Hrvatske agencije za poštu i elektroničke komunikacije koja dobiva na svojoj neovisnosti i samostalnosti. Ovaj zakon se nadalje usklađuje sa Zakonom o općem upravnom postupku. Nadležnost inspekcije iz ove domene prelazi iz tijela, odnosno našeg ministarstva – Ministarstva mora, prometa, infrastrukture na HAK-om. Nadalje se jačaju mehanizmi zaštite prava korisnika elektroničkih komunikacijskih usluga uključujući i osobe sa invaliditetom. Unapređuje se postupak analize tržišta, jačaju se mehanizmi upravljanja elektroničko-komunikacijskom infrastrukturom. To bi recimo ukratko bili najznačajnija pitanja koja se uređuju ovim zakonom i razlozi zbog čega se ide u ove izmjene i dopune. Moram još naglasiti da nikakva sredstva iz državnog proračuna nisu potrebna za provedbu ovoga zakona. Hvala lijepa. Hvala. Odbori? Za zakonodavstvo? Za europske integracije? Predsjednik Odbora za pomorstvo, promet i veze gospodin zastupnik Slavko Linić. Izvolite. Gospodine potpredsjedniče, državni tajniče, kolegice i kolege. Odbor za pomorstvo, promet i veze Hrvatskog sabora na svojoj 64. sjednici raspravio je Konačni prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o elektroničnim komunikacijama. Odbor je konačni prijedlog zakona raspravio kao matično radno tijelo. iskazana potreba da se u članku 28. Konačnog prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o elektroničkim komunikacijama odredi da infrastrukturni operator treba posjedovati uporabnu dozvolu, a ne građevinsku dozvolu i to iz razloga što bi se građevina legalizirala i koristila na zakoniti način. Nužno je infrastrukturnog operatora zakonom obvezati da osigura potrebne dozvole da bi se dobio uvid u uvid u stvarno stanje postojeće elektroničke komunikacijske infrastrukture. Nakon navedene rasprave Odbor za pomorstvo i veze Hrvatskog sabora jednoglasno je predložio Hrvatskom saboru da donese Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o elektroničkim komunikacijama predlažemo i amandman na članak 28. koji glasi: "U članku 28. stavka 1. podstavka 1. riječ građevinsku zamijeniti sa riječi uporabnom." I obrazloženje je, razlog za ove promjene je kako bi infrastrukturni operator zakonom obvezali da osigura potrebnu dozvolu i kako bi se dobio uvid u stvarno stanje postojeće elektroničke komunikacijske infrastrukture i građevina legalizirala i koristila na zakoniti način. Zahvaljujem. **Šeks, Vladimir Kolega Nenadić zaokružili ste riječ pojedinačno. Ajde dobro. Hvala potpredsjedniče. Mala greškica, događa se. Evo vrlo kratko u ime kluba HDZ-a dajemo podršku ovim izmjenama iako je 2008. godine kada je donesen važeći zakon bilo sve usklađeno sa direktivama EU. Kako telekomunikacija i elektronika stalno napreduju tako su i određene direktive, nove direktive EU 2009. iznijela i naravno da onda i mi kao buduća članica EU trebamo uskladiti svoje zakonodavstvo sa ovim. A isto tako trebamo uskladiti i sa našim zakonodavstvom kao što je opći upravni postupak. Ovo su ovdje vidi se dosta velik velik broj članaka izmjene i dosta je stručna terminologija. Kažem, to je potrebito zato što elektronika brzo napreduje, kamo sreće da i drugi segmenti i druge stvari napreduju i ja to ne bih ponavljao, nema ni potrebe, dakle da je klub HDZ-a daje podršku ovim izmjenama kako bi bili potpuno kompatibilni sa svim direktivama EU i dakle u sferi telekomunikacija, a tu doista jesmo, tu smo dobri i tu sve pratimo. I zato podržavamo ove izmjene. Hvala. Hvala. Zaključujem raspravu.